se./… Da li žele izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Prvi je kolega Damir Kajin kojeg nema pa klub gubi pravo rasprave. U ime kluba HDZ-a kolega Đuro Popijač. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, zamjeniče, kolegice i kolege. Nakon 4, 5 mjeseci evo došao je i Konačan tekst zakona o sustavu unutrašnje kontrole u javnom sektoru. Trebalo je malo vremena da se prisjetimo što smo govorili vezano za ove zakone koje su temeljne primjedbe bile i u prvom čitanju. I usporedivši evo novi tekst, odnosno ono što je danas u verziji konačnog prijedloga ništa se suštinski nije promijenilo premda evo sam predlagač je konstatirao da su neke naše primjedbe pokušali i uvažiti. Dakle ovaj zakon govori o obvezi uspostave sustava unutrašnjih kontrola u proračunskim i izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna, proračunima lokalne, područne (regionalne) samouprave. isto tako ono što je novo u odnosu na postojeći zakon da se ovaj zakon primjenjuje i na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljne primjedbe ili razlozi zbog kojih dvojimo a je uopće ovakav zakon moguće saživjeti u praksi je upravo to što se pokušalo jednim zakonom obuhvatiti nešto i spojiti nešto što je u svojoj primjeni nemoguće spojiti. sustav javnih kontrola i sve one opće odredbe koje govore o postizanju poslovnih i drugih ciljeva jednostavno su nespojive u trgovačkom društvu pa i vlasništvu Republike Hrvatske, a imamo trgovačka društva i dionička društva i trgovačka društva koja su javna poduzeća i društva s ograničenom odgovornošću. Jednim zakonom se dakle utvrđuju obveze i način na koji će se uspostaviti sustav unutrašnjih kontrola i za takva društva, a i za najmanje općine tipa nekoliko zaposlenih i neka komunalna poduzeća sa jednim ili dva zaposlenima koji formiraju takve jedinice lokalne samouprave. To jednostavno nije moguće i neće moći funkcionirati. Istina je da nakon tih primjedbi, ali samo u tumačenju zakonodavac kaže u prijedlogu da dakle jedinice lokalne i područne samouprave trebaju razvijati sustav unutrašnjih kontrola i onda dalje u nastavku u skladu sa izloženosti poslovanja financijskim i drugim rizicima odlučuje o primjerenosti kontrolnih aktivnosti. Nigdje se u člancima ovog zakona i u prijedlogu ne govori kakve to i kojim kriterijima i kada će se to razlikovati, način na koji će se uspostavljati svi ovi mehanizmi sustava unutrašnjih kontrola u maloj općini za razliku od velike županije ili nekog trgovačkog društva, bilo ili d.o.o.-a. To su bile suštinske primjedbe i prilikom prvog čitanja i tu se ništa nije posebno dogodilo. Stoga i dalje tvrdimo dakle, naravno sam zakon je potreban, on je bio i ranije i zbog usklađenja, ali i zbog jednostavno potrebe kvalitetnih kontrolnih mehanizama, naročito korisnika raznih proračuna. No međutim, na tehničkoj razini to će biti nemoguće implementirati ovako jedinstveno na sve razine onih koji će morati primjenjivati ovaj zakon. Recimo jedna od stvari gdje piše da će odgovorna osoba institucije imenovati osobu za nepravilnosti. Znači to isto tako vrijedi i za najmanju općinu i za načelnika najmanje općine, kao i za Hrvatsku elektroprivredu. Šta je to i koja je to osoba za nepravilnosti. Između tri zaposlene sebe, tajnice i ne znam možda još nekoga formirat će još i imenovat će osobu za nepravilnosti. Ne piše da to eventualno netko drugi, da postoji razlika u tome da netko to možda mora ili ne mora, ali je ostavljeno u tumačenju da će to najmanje jedinice lokalne samouprave prema svojim nekakvim pretpostavkama primijeniti u odnosu na svoje ustrojstvo. Ali tako zakon nije pisan nego je on jednostavno opisao teorijski sve što bi trebalo obuhvatiti pa neka se svatko snalazi u tome kako zna i umije i neka poslije toga odgovara shodno tome kako će neka revizija ili neko nadležno tijelo koje će kontrolirati primjene ovog zakona već reagirati ili ponašati se prema određenom načelniku lokalne samouprave ili direktoru nekog manjeg komunalnog poduzeća. Evo otprilike to je i dalje ostala velika dvojba, to je i dalje vrlo dvojben način na koji se pristupa ovako važnim temama i samoj dobroj namjeri naravno da uredi kvalitetno ovo područje, ali čini mi se da je zakon pisan samo da se napiše, da se da se osiguraju određene formalni zahtjevi koji postoje pred našom administracijom, a kako će se to primjenjivati i kakve će dalje reperkusije imati neka već to onda razrješava onaj koga se taj zakon tiče. Isto tako piše da se ne treba i da neće primjena ovog zakona zahtijevati dodatna financijska sredstva kako to već piše u državnom proračunu, međutim mnogo je obveza koje proizlaze iz ovog zakona prema jedinicama lokalne samouprave, prema svima onima na koje ovaj zakon vrijedi i u pogledu imenovanja raznoraznih ljudi koji trebaju biti temeljem ovog zakona imenovani na razne kontrolne funkcije, mehanizme, nadzore, vidimo i za osobu za nepravilnosti recimo. Morat će prolaziti raznorazne obimne tečajeve, edukaciju koja će vjerojatno nešto koštati i jednostavno nije istina da to u konačnici ništa neće koštati. Tu se rade raznorazne intervencije pa se kaže da se to treba knjižiti na ove ili one troškove, no međutim činjenica je da će se itekako troškovi, implementacija ovakvog zakona, prvenstveno i pogotovo što je dosta nerazumljivo, tko će i na koji način to u cijeloj toj mreži obveznika ovog zakona morati primjenjivat zakon, da će sasvim definitivno i sigurno dolaziti do povećanja troškova i u proračunima lokalnih jedinica, a vjerujem onda i u državnom proračunu. Nema potrebe dalje elaborirati svaki pojedinačni članak, tu je ostalo sve ono što je manje-više bilo i ranije, sve ove silne obveze, odgovornosti, ciljevi poslovni ovakovi, onakovi i ponavljam, … temeljnu primjedbu ovakav pristup da se jednim zakonom pokuša, pogotovo evo ovako specifičnim što se tiče unutrašnjih kontrola obuhvatiti i najmanje jedinice lokalne samouprave sa najvećim trgovačkim društvom, pogotovo ako je to trgovačko društvo i na neki način u tržišnoj konkurenciji to u praksi neće sasvim sigurno zaživjeti. dobro da iz samo formalnih razloga donosimo ove zakone koji u konačnici i neće biti u potpunosti primijenjeni onako i na ovaj način kako to se ovdje predviđa u svim onim slučajevima kako to i sam zakon predviđa. Hvala lijepa. Zamjenik ministra financija, Igor Rađenović. Izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice. Evo još jednom isprika što nisam odmah mogao naći papire pa smo gospodina Popijača pustili da kaže prvo. Da bi ipak bio, budući se radi o važnom zakonu i treba izvagati zapravo svaku riječ, nisam ni ja baš najsretniji i bio je moj prvi prigovor i kod prvog čitanja da je malo prebirokratski napisan takvu smo lekciju i dobili na neki način od Sabora u prvom čitanju i Odbor za zakonodavstvo ima dosta ovih tehničkih primjedbi koje ja vjerujem da smo usvojili ali jednostavno je to takva materija pomalo kao što rekoh i dosadna za one koji nisu duboko unutra. Ali, mislim da je važno da kažem nekoliko riječi. Evo da se odmah osvrnem na ono što je govorio gospodin Popijač i praktički se složim sa jednim dijelom, sa gotovo čitavom čitavom njegovom diskusijom. Tu je sad ovo suštinsko pitanje kao i kod prethodne točke, da li nešto detaljno propisati ili ne? Govorili ste o toj maloj općini sa 3, 4 zaposlena pa ona ima osobu za nepravilnosti pa sad da ne bi ostalo u zraku To se samo imenuje djelatnost, znači tu nema nekog novog zapošljavanja. Ljudi jednostavno dobiju nešto širi raspon poslova. Pa u toj maloj općini koliko god ona mala bila recimo Perušić pa netko treba paziti i na to kako se raspolaže sredstvima i bilo bi dobro da pazi na nepravilnosti na nepravilnosti u toj općini. Znači, nije to nikakvo novo radno mjesto. Jednostavno novom internom organizacijom i reorganizacijom, racionalizacijom se jednostavno nekome u opis posla daje to što je. Pa da ne bi evo i javnost koja vjerujem u velikom broju gleda ovu raspravu da ne bi krivo shvatila ipak je to važno reći. U prvom čitanju iznesene su kažem određene primjedbe, primarno na jasnoću i preciznost odredbi pa smo mi sa te strane ja vjerujem se pomakli. Dozvolite da samo kažem najznačajnije izmjene koje smo napravili od prvog do drugog čitanja. Dakle, u tekstu konačnog prijedloga zakona od nesretnog izraza umjesto izraza provedba sustava stavili smo razvoj sustava, a umjesto postavljeni ciljevi poslovni ciljevi i to sad prolazi kroz cijeli tekst. Najznačajnija, po mom sudu, izmjena je da je preciznije i odgovornije propisano da odgovorna osoba trgovačkog društva i druge pravne osobe su dužne osigurati koordinaciju razvoja sustava internih kontrola, a u skladu sa …/Govornik se ne razumije./… poslovanja. I ovo što ste vi rekli, mislim da su to najznačajnije izmjene, da smo u obrazloženju ipak detaljnije ono što je bio i vaš prigovor i ako se ne varam još nekih kolega, da su detaljnije obrazloženi razlozi proširenja primjene zakona na trgovačka društva i druge pravne osobe. Mislim da smo sa te strane postigli svrhu, mislim da smo i povukli određenu lekciju oko toga da zakone pri njihovom pisanju, a ako se ne varam i danas ste vi donijeli određena pravila oko toga ako sam dobro pratio saborsku raspravu prije podne mislim da je to i inače potrebno RH pa ćemo mi povući neku pouku oko toga. Ali kažem bitno je da zakon ima svoju glavu i rep i da to bude sadržaj. ono što sam trebao uvodno reći, imam još minuticu, da ipak kažem da se ovim zakonom dakle odgovornost odnosi i na …/Govornik se ne razumije./… unutarnjih kontrola i unutarnja revizija postavlja kao dio sustava unutarnjih kontrola, u ime pregovora taj zakon stoji, da su se ipak neke stvari promijenile i da ga je zapravo potrebno tu uskladiti. Primarno, kažem radi osiguranja pravilnog korištenja novca poreznih obveznika. To bi otprilike bile te osnovne teze koje stojimo s ovim zakonom. Kažem, imamo još jednu raspravu, vjerojatno će i kolega Gjurković, i očekujem to, i pohvaliti pomake koje imamo oko ovog zakona i vjerujem da bez obzira na živu raspravu oko prethodnog zakona da će ovaj zakon ipak dobiti jedinstvenu podršku Hrvatskoga sabora. Hvala lijepa potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče i pomoćniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Kad smo dobili i čitali, raspravljali o Izvješću Državne revizije na primjer o učinkovitosti rada i funkcioniranja komunalnih tvrtki u RH mislim da se analiziralo nešto više od 90. Onda se imalo iznimno puno primjedbi, ponekad smo kad smo to gledali nije nam bilo jasno je li to moguće. Da nema planova, da se ne prati realizacija itd., I onda danas imamo ovaj zakon koji podiže standard i obavezu i odgovornost rada unutrašnjih revizija uspostavom samog sustava unutrašnje revizije u svim tvrtkama i lokalnim jedinicama i komunalnim tvrtkama odnosno proračunskim korisnicima i na taj način podižemo i odgovornost uprava tih tvrtki za rješavanje svih onih preporuka i mišljenja koja je dala Državna revizija za uspostavu jednog funkcionalnog sustava u kojem će učinkovitost korištenja proračunskih sredstava, planiranje, realizacija i izvještavanje biti puno bolje i kvalitetnije. Dakle, ovaj zakon podiže definitivno odgovornost načina rada i uprava, ne samo unutrašnjih kontrola. Jer odgovornost unutrašnjih kontrola, njihova neovisnost, normalno uz kontrolu Ministarstva financija dovodi u situaciju da svi oni koji su korisnici proračunskih sredstava odnosno sredstava građana RH moraju ako već nisu početi raditi na način na koji je to primjereno i u interesu građana RH. Zbog čega su u biti izabrani i odabrani na te pozicije. I zato je ovaj zakon iznimno bitan i zato ga ja vezujem za izvješća državne revizije jer time s jedne strane oni unutra dižu i imaju puno veću odgovornost od unutrašnjih revizora do uprave a i olakšavamo posao državnoj reviziji da ne mora toliko vremena ulagati odnosno ljudskih resursa kad imamo kvalitetnu unutrašnju reviziju. Implementacija ovoga zakona i način na koji je on definirao odgovornosti i način rada i naravno određene sankcije odnosno nepravilnosti i iznimno bitno za podizanje i konkurentnosti u biti i načina rada javne uprave, konkurentnosti u odnosu na poduzetništvo, kvalitete rada osim naravno učinkovitosti korištenja sredstava. Ove izmjene koje su do drugog čitanja prihvaćena manje-više od primjedbe koje su bile od Odbora za zakonodavstvo samim time nisu sadržajno ništa mijenjale, dobro je da Ministarstvo financija kao da tako kažem drugostupanjski nadzor nad unutarnjom revizijom jače, snažnije pristupi toj kontroli unutrašnjih revizija jer je ovo jedan od ključnih zakona kojim ćemo postići učinkovitost korištenja sredstava i ulaganja sredstva građana. Sve zamjerke koje sam čuo u ime kluba HNS-a mogu reći da ne stoje, da je puno jasnije definirana odgovornost, institucije, provedbe, procedure itd. i zato još jednom u ime kluba HNS-a podržavamo ovaj zakon i što snažniju implementaciju i što kvalitetniju kontrolu. Hvala lijepa. Zamjeniče želite još završno? Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo kasnije. **Leko, Josip